откривам заседанието. (Звъни.) Уважаеми колеги, ще Ви запозная с Проекта на програма за работа на Народното събрание за 17 – 29 май 2020 г.: „1.

Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, вносител – Министерският съвет, 28 януари 2020 г., приет на първо гласуване на 26 февруари 2020 г. 2020 г. 3. Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 г., вносител – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 26 март 2020 г., първа за четвъртък, 28 май 2020 г. 4. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, вносители – Ивелина Василева и Евгения Ангелова,

вносител – Министерският съвет, 16 април 2020 г., точка трета за четвъртък, 28 май 2020 г. 6. Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2019 г., вносител – Комисията за енергийно и водно регулиране, 30 март 2020 г., точка четвърта за четвъртък, 28 май 2020 г. 7. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (Република България), от една страна, и Международната банка за възстановяване и развитие, от друга страна, подписано на 12 февруари 2020 г., вносител – Министерският съвет, 4 май 2020 г., точка първа за петък, 29 май 2020 г. 8. Парламентарен контрол.“ Моля, гласувайте по така представения Проект за програма.

Предложението е прието. разпределен е и на Комисията по енергетика, на Комисията по бюджет и финанси, на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата. Проект на решение за обявяване на 22 март за Ден на националното знаме и националното единство. Вносители са Искрен Веселинов и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правни въпроси.

корвета „Бодри“, с щатното си въоръжение и екипаж военнослужещи за участие в американо-украинско учение в периода от 18 юли до 1 август 2020 г. в района на пристанище Одеса, териториалното море и прилежащата зона на Украйна; второ, в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България съюзнически и на чужди въоръжени сили със своя заповед е разрешил преминаването през въздушното пространство България с невоенен характер на самолет Боинг-В 747 с неговия екипаж от военновъздушните сили на Ислямска република Иран. Разрешението е в сила за периода от 26 май до 1 юни 2020 г. за общо шест полета с цел превозване на земеделски товар.

отбрана. В Народното събрание на основание чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси е постъпило Резюме на „Отчет за степента на изпълнение на политиките и отбранителните програми на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия през 2019 г.“, некласифицирана информация. Частта от Отчета, представляваща класифицирана информация с гриф за сигурност „Поверително“ се намира в Регистратурата за национална класифицирана информация на Народното събрание, ет. 2, стая 280. С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по отбрана.

доктор Илиян Костов – заместник-директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига, доктор Петя Петкова – директор на дирекция „Политики по агрохранителната верига“ в Министерството на земеделието, храните и горите, Моля, режим на гласуване по така направената процедура. Колеги,

„Доклад относно Законопроект за храните, № 702-01-18, внесен от Министерския съвет на 26 септември 2017 г., приет на първо гласуване на 26 октомври 2017 г. Второ гласуване. „Закон за храните“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. „Глава първа – Общи положения“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава

Заповядайте, госпожо Белова. „Чл. 1. (1) Този закон урежда: 1. изискванията към безопасността на храните; 2. изискванията към бизнес операторите и лицата, работещи в обекти за производство, преработка и/или дистрибуция на храни; 3. изискванията за опаковане, етикетиране, представяне и реклама на храни; 4. изискванията при производство, преработка и/или дистрибуция на храни; 5. изискванията към обектите за производство и търговия на едро и изискванията за търговия на дребно с материали и предмети, предназначени за контакт с храни; храни; 6. изискванията при транспортиране на храни; 7. изискванията за търговия с храни от разстояние; 8. изискванията за натуралните минерални, изворните и трапезните води; води; 9. изискванията към храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и храните, в които са вложени витамини, минерали и някои други вещества; 10. изискванията към добавките, ензимите и ароматизантите в храни и хранителни добавки; 11. изискванията към храните, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване; 12. изискванията към генетично модифицираните храни; 13. изискванията към храните, обработени с йонизиращо лъчение; 14. изискванията към пушилните ароматизанти, използвани изискванията към пушилните ароматизанти, използвани или предназначени за влагане във или върху храни; 15. изискванията към новите храни; 16. условията и реда за извършване на хранително банкиране; 17. органите за официален контрол при производството, преработката и/или дистрибуцията на храни; 18. условията и реда за износ на храни; 19. функциите на Националния съвет по храните; 20. функциите и правомощията на браншовите организации на производители, преработватели и/или дистрибутори на храни; 21. изискванията към дейността на Помирителната комисия. комисия. (2) Разпоредбите на закона не се прилагат за: 1. първичното производство на храни за лична консумация в домакинството; 2. приготвянето и съхранението в домашни условия на храни, предназначени за лична консумация в домакинството; 3. производството, получаването, преработката, етикетирането и търговията с храни по чл. 1 от Закона за виното и спиртните напитки.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2. По чл. 3 има предложение на народния представител Андриан Райков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 3: „Чл. 3. Държавната политика в областта на безопасността на храните се провежда от министъра на земеделието, храните и горите, от министъра на здравеопазването и от министъра на икономиката съгласно правомощията, предоставени „Раздел II – Общи изисквания към храните“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на Раздел II: „Изисквания към храните“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 4: чл. 4: „Чл. 4. (1) Храната трябва да е годна за консумация от хора по отношение на нейните физични, химични, радиологични и микробиологични качества и състав, както и да не представлява опасност за човешкото здраве. здраве. (2) Храната трябва да отговаря на изискванията за производство, преработка и/или дистрибуция, предвидени в закона, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и правото на Европейския съюз в областта на храните.“ храните.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 5: „Чл. 5. Специфичните изисквания към групи и подгрупи храни или определена храна от групи или подгрупи храни,

по Доклада на Комисията; текста на вносителя за чл. 2, подкрепен от Комисията; редакцията на чл. 3 по Доклада на Комисията; редакцията на наименованието на Раздел II

„Чл. 6. Министърът на земеделието, храните и горите, съответно министърът на здравеопазването, с наредби определят национални мерки в съответствие с чл. 1, параграф 3 № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 852/2004“.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 7: чл. 7: „Чл. 7. (1) Министърът на земеделието, храните и горите с наредби определя национални мерки в съответствие с чл. 1, параграфи 4 и 5 и чл. 10, параграф 3 Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични

2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека.“ човека.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 8: „Чл. 8. При производството, преработката и/или дистрибуцията на храни се прилагат и браншови стандарти и ръководства за добри производствени, търговски и хигиенни практики за храните и за въвеждане, прилагане и поддържане на постоянна процедура или процедури, основаващи се на принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки

„Изисквания към бизнес операторите и лицата, работещи в обекти за производство, преработка и/или дистрибуция на храни“. По чл. 9 има предложение на храни“. По чл. 9 има предложение от народния представител Георги Станков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 9: „Чл. 9. Бизнес операторите, които произвеждат, преработват и/или дистрибутират храна, храна, наричани по-нататък „бизнес оператори“, са длъжни да разполагат с информация за храните, животните и материалите, използвани при производството, преработката и/или дистрибуцията на храните под техен контрол.“ чл. 10 има предложение на народния представител Георги Станков и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 10 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания, колеги? Не виждам. Подлагам на гласуване редакциите на чл. 6, чл. 7, чл. 8 по Доклада на Комисията; редакцията на наименованието на Раздел III по Доклада на Комисията; редакцията на чл. 9

е прието. предложение на народния представител професор Георги Михайлов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 11, който става чл. 10: „Чл. 10. Бизнес операторите, с изключение на извършващите първично производство и на аптеки и дрогерии по чл. 30, ал. 1, въвеждат, прилагат и поддържат постоянна процедура или процедури в съответствие с чл. 5 от Регламент (ЕО) 852/2004 и Приложения II и III от Регламент (ЕО) № 853/2004, и технологична документация за храните, които произвеждат и/или национални, утвърдени или браншови стандарти.“ чл. 12 има предложение на народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 11. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 12 да бъде отхвърлен. чл. 13 има предложение на народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 13, който става чл. 11: „Чл. 11. При възникване на хранително заболяване, бизнес операторите оказват необходимото съдействие на съответната регионална здравна инспекция и областна дирекция по безопасност на храните за ограничаване и ликвидиране на заболяването.“ чл. 14 има предложение на народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Георги Станков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 14 да бъде отхвърлен. Изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване редакцията на чл. 11, който става чл. 10; отхвърлянето на чл. 12;

Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Андриан Райков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 26, 31 и 44. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 15 да бъде отхвърлен. Комисията предлага да се създаде нов чл. 12: „Чл. 12. Лице, работещо в обект за производство, преработка и/или дистрибуция на храни, подлежи на предварителни и периодични медицински прегледи по реда на наредбата чл. 34, ал. 3 от Закона за здравето.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 16, който става чл. 13: чл. 13: „Чл. 13. (1) В обект за производство на храни трябва да работи поне едно лице, наето по трудов договор, което има: 1. висше или средно специално образование в областта на хранително-вкусовата промишленост, или 2. 2. професионална квалификация по специалност в областта на хранително-вкусовата промишленост в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение, или 3. висше образование по специалност от професионално направление „Ветеринарна медицина“, или или 4. висше образование по специалност от професионално направление „медицина“ или „фармация“, когато обектът е за производство на хранителни добавки, храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване и храни по глава трета, раздел II. (2) Наемане на лице по трудов договор не се изисква, когато обектът се управлява от бизнес оператор, който отговаря на поне едно от изискванията по ал. 1.“ „Раздел IV – Опаковане, етикетиране, представяне и реклама на храните“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел IV. предложение на народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 49, ал. 1. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 17, който става чл. 14: За опаковането на храни се използват само материали и предмети, включително активни и интелигентни материали и предмети, предназначени за контакт с храни, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни и за отмяна на директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1935/2004“, на закона и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му. (2) Материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, се придружават от декларация за съответствие с нормативните изисквания.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 18, който става чл. 15: „Чл. 15. Министърът на здравеопазването, съгласувано с министъра на земеделието, храните и горите, издава наредби, които: 1. въвеждат следните директиви на Европейския съюз: съюз: а) Директива 2007/42/ЕО на Комисията от 29 юни 2007 г. относно материалите и предметите, изработени от филм от регенерирана целулоза, предназначени за контакт с храни

15 октомври 1984 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно керамичните предмети, предназначени за контакт с храни; в) Директива 93/11/ЕИО на Комисията от 15 март 1993 г. за изпускане на N-нитрозамини и N-нитрозиращи вещества от биберони и залъгалки, произведени от еластомер или каучук; 2. определят национални мерки по отношение на материали и предмети, за които няма приети на ниво Европейски съюз специфични мерки, съгласно чл. 5 от Регламент Комисията предлага да се създаде нов чл. 16: „Чл. 16. (1) Министърът на здравеопазването е национален компетентен орган за целите на чл. 9 от Регламент 1935/2004 и чл. 5 от Регламент (ЕО) № 282/2008 на Комисията от 27 март 2008 г. относно материали и предмети от рециклирана пластмаса, предназначени за контакт с храни,

редакцията на чл. 16, който става чл. 13 по Доклада на Комисията; текста на вносителя за наименованието на раздел редакцията на чл. 17, който става чл. 14 по Доклада на Комисията; редакцията на чл. 18, който става чл. 15 по Доклада на Комисията и създаването на нов чл. 16. Гласували

чл. 19 има предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Георги Станков и група народни представители. Комисията подкрепа по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 19, който става чл. 17: „Чл. 17. (1) Бизнес Бизнес оператор, който произвежда, преработва и/или дистрибутира храни, е длъжен да предлага храни, етикетирани в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията

на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му. (2) Обозначението „Добит в България“/ „Продукт от България“ се поставя върху първични продукти, които са добити на територията на Република (3) Обозначението „Продукт от България“ се поставя върху храни, когато: 1. основната съставка, използвана за тяхното производство, е добита на територията на Република България, и 2. всички етапи на производствения процес се осъществяват на територията Комисията предлага да се създадат нови чл. 18 и 19:

се предоставя на български език. Чл. 19. Изискванията за предоставянето на информация на потребителите за храните се определят с наредба на Министерския съвет, с която се: се: 1. въвеждат изискванията на Директива 2011/91/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно означенията или маркировките, идентифициращи партидата, към която принадлежи дадена храна L 334/1 от 16 декември 2011 г.); 2. определят национални мерки за предоставянето на информация за храните на потребителите съгласно чл. 38 – 44 на Регламент (ЕС) № 1169/2011.“ чл. 20 има предложение на народния представител Георги Станков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 20: „Чл. 20. Министърът на здравеопазването е национален компетентен орган за целите на чл. 1, параграф 4, чл. 15 и чл. 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1924/2006“ и на Регламент (ЕС) № 907/2013 на Комисията от 20 септември 2013 г. за определяне на правила относно заявленията във връзка с използването на генерични обозначения (наименования) (ОВ, L 251/7 от 21 септември 2013 г.).“ По чл. 21 има предложение на народния представител Георги Станков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 21: „Чл. 21. Министърът на здравеопазването е национален компетентен орган за целите на чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1925/2006“ и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 307/2012 на Комисията от 11 април 2012 г. за установяване на правила за прилагане

предложение на народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 22: „Чл. 22. Бизнес оператор не може чрез реклами или други форми на търговски съобщения, в които като изпълнители участват деца, да рекламира: 1. генетично модифицирани храни и храни, за които има нормативно въведени ограничения за употреба от деца; 2. храни, които съдържат хранителни съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект, които не отговарят на изискванията за здравословно хранене, съгласно нормативната уредба.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на чл. 19, който става чл. 17 по Доклада на Комисията, създадените нови членове 18 и 19, редакцията на чл. 20 по Доклада на Комисията;

втора – Изисквания при производство, преработка и дистрибуция на храни“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на Глава втора: „Изисквания при производство, преработка и/или дистрибуция на храни“. „Раздел I – Регистрация и одобрение на обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на Раздел I: „Регистрация и одобрение при производство, преработка и/или дистрибуция на храни“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 23: „Чл. 23. (1) Производство, преработка и/или дистрибуция на храни се извършва след регистрация или одобрение по реда на закона. закона. (2) Компетентен орган за регистрация за целите на Регламент (ЕО) № 852/2004 е директорът на: 1. областната дирекция по безопасност на храните - по местонахождение на обекта за производство, преработка и/или дистрибуция на храни; 2. регионалната здравна инспекция - по местонахождение на обекта за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води. (3) Компетентен орган за одобрение за целите на Регламент (ЕО) № 853/2004 е директорът на областната дирекция по безопасност на храните по местонахождение на обекта за производство, преработка и/или дистрибуция на храни.“

на бизнес операторите, обектите за производство, преработка и/или дистрибуция на храни и на хранителните добавки и храните, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване. (2) Министерството на здравеопазването поддържа на интернет страницата си публични регистри на: на: 1. бизнес операторите и обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води; 2. пуснатите на пазара храни по чл. 76, ал. 1; 3. лицата, извършващи дейност „обработване на храни с йонизиращо лъчение“.“ По чл. 25 има предложение на народния представител Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 25: чл. 25: „Чл. 25. (1) Ръководителите на специализирани структури към Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и Министерството на правосъдието извършват регистрация или одобрение съгласно Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) №

предложение от народния представител Георги Станков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 9: „Чл. 9. Бизнес За регистрация на обект за производство, преработка и/или дистрибуция на храни или за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води по Регламент (ЕО) № 852/2004, бизнес операторът подава до съответния компетентен орган по чл. 23, ал. 2, т. 1 или 2: 1. 2: 1. заявление по образец, одобрен от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, съответно от министъра на здравеопазването; 2. копие на: а) удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство на територията – когато е приложимо; б) издадено разрешение за строеж по чл. 41, ал. 1 от Закона за устройство на територията – за стопански и второстепенни постройки; в) разрешение за поставяне по чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията – за преместваемите обекти; г) документ, който удостоверява, че обектът не подлежи на въвеждане в експлоатация – когато е приложимо; 3. документ за собственост, за наем или за ползване на обекта. (2) Заявлението съдържа най-малко: 1. име и адрес, съответно наименование, седалище и адрес на управление на бизнес оператора и единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или еквивалентен документ за регистрация в друга държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 2. вид и адрес на обекта; 3. номер и дата на влязло в сила разрешение за ползване по чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията – когато е приложимо; 4. видове дейности, извършвани в обекта и свързаните с тях дейности – когато е приложимо; 5. групи храни, включително подгрупи храни, които ще се произвеждат, преработват и/или дистрибутират в обекта; 6. брой подвижни, временни, преместваеми или открити обекти, включително автомати, използвани за целите на обработка и търговия с храни, когато е приложимо, както и адрес на съответните обекти; 7. вид водоснабдяване в обекта и начин на отвеждане на отпадните води; 8. средства за комуникация, които ще се използват при търговия от разстояние; 9. данни за производствения капацитет – за обекти за производство и преработка на храни, или данни за складов капацитет – за обекти за търговия; 10. брой, вид и регистрационен номер на превозните средства, собствени и/или наети, които ще се използват за транспортиране на храни; 11. дата на започване на дейността, която не може да бъде по-рано от 14 дни от датата на подаване на заявлението; 12. деклариране, че при производство на храни в обекта ще се влагат, съответно няма да се влагат, генетично модифицирани храни, съставки и добавки, произведени от генетично модифицирани организми (ГМО), включително компоненти на дадена съставка и вещества, които присъстват в крайния продукт, макар и в променена форма; 13. деклариране, че ще се предлагат храни от биологично производство, като се ползва дерогация по смисъла на чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (OB, L 189/1 от 20 юли 2007 г.) – когато е приложимо; 14. деклариране, че са изпълнени изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004; 15. деклариране, че има разработен проект на система за управление на безопасността на храните, съизмерима вида и размера на производството, която включва добри практики за производство, преработка и/или дистрибуция на храни, или постоянна процедура или процедури в съответствие с чл. 10, включително технологична документация или национални, утвърдени или браншови ръководства и стандарти за групите храни, които ще се произвеждат, преработват и/или дистрибутират в обекта; за бизнес оператори, извършващи само транспортиране на храни или търговия с храни от наети складови и за търговия с храни от разстояние, се изисква само план за осигуряване на проследимост. (3) Деклариране по ал. 2, т. 12 не се изисква от бизнес оператор, извършващ търговия и от заведения за обществено хранене. (4) При извършване само на транспортиране на храни: храни: 1. по чл. 50, ал. 1 и 2 бизнес операторът извършва регистрация на превозните средства по реда на чл. 55; 2. извън случаите, посочени в т. 1, бизнес операторът подава заявлението по ал. 1, в което посочва информацията по ал. 2, т. 1, 5, 10, 11, 14 и 15, прилага копие от регистрационен талон на превозното средство и документ, удостоверяващ правото на ползване – когато е приложимо. Заявлението се подава до директора на областната дирекция по безопасност на храните по седалището на бизнес оператора. (5) При извършване само на дейност по търговия с храни от наети складови площи в обекти, регистрирани или одобрени по реда на този закон, в заявлението по ал. 1 се посочва информацията по ал. 2, т. 1, 5, 10, 11 и 15, ветеринарният одобрителен номер на обекта и се прилага копие от договор за наем. Заявлението се подава до директора на областната дирекция по безопасност на храните по местонахождение на обекта. (6) Заявлението се проверява в срок до 5 работни дни от неговото подаване. При установяване на нередовности, компетентният орган уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни и по дълъг от 6 месеца, като срокът по ал. 2, т. 11 спира да тече. (7) В срок до 5 работни дни от подаване на заявлението, от отстраняване на нередовностите в определения срок или от изтичане на срока за отстраняването им, компетентният орган: издава заповед за пълен или частичен отказ за регистрация при неотстраняване на нередовностите в срока по ал. 6; 2. вписва в съответния регистър по чл. 24 обекта за производство, преработка и/или дистрибуция на храни за заявените дейности, като действието на регистрацията е безсрочно. (8) Заповедта по ал. 7, т. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението ѝ. (9) В 30-дневен срок от вписването по ал. 7, за обектите за производство и преработка на храни, и в 60-дневен срок – за обектите за дистрибуция на храни, комисия, определена от компетентния орган, извършва проверка на място за съответствие на обекта с нормативните изисквания. (10) Алинея 9 не се прилага за бизнес оператори, извършващи дейност по ал. 4 и/или 5. (11) При констатиране на несъответствие с нормативните изисквания при проверката по ал. 9, в зависимост от тежестта на нарушенията, компетентният орган издава: 1. предписание и определя срок за привеждане в съответствие, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни и по-дълъг от три месеца от датата на връчване на предписанието, или 2. заповед за спиране дейността на обекта – при възникнала непосредствена и голяма опасност за здравето на хората или животните. (12) Бизнес операторът писмено уведомява компетентния орган за отстраняване на несъответствието. В срок до три работни дни от извършването на проверката за изпълнение на предписанието по ал. 11, т. 1 или от уведомяването, комисията по ал. 9 представя на компетентния орган констативен протокол за степента на съответствие на обекта с нормативните изисквания, съдържащ становище за: 1. продължаване или спиране на дейността в обекта; 2. възобновяване на дейността в обекта; 3. заличаване на регистрацията на обекта. (13) В 5-дневен срок от получаване на протокола по ал. 12 компетентният орган издава заповед за спиране на дейността, за възобновяване на дейността или за заличаване на регистрацията на обекта. Заповедта се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението ѝ. (14) В срок до три работни дни от настъпване на промяна във вписани обстоятелства по чл. 28, т. бизнес операторът подава уведомление до компетентния орган, като предоставя информация или прилага документи, удостоверяващи промяната. (15) В 7-дневен срок от уведомяването по ал. 14, компетентният орган вписва промяната в съответния регистър по чл. 24. (16) При промяна на адреса на обекта и на вида на дейността, както и при правоприемство с прекъсване на дейността в обекта, се извършва нова регистрация по реда на ал.

чл. 27 има предложение на народния представител Андриан Райков и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 27: „Чл. 27. (1) Компетентният орган по чл. 23, ал. 2, т. 1 или 2 издава заповед за заличаване на регистрацията: 1. по искане на бизнес оператора; 2. при заличаване на бизнес оператора от търговския регистър; 3. при промяна на дейността на обекта в дейност извън обхвата на закона; 4. при груби или системни нарушения на закона и/или подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 5. при системно възпрепятстване на дейността на контролните органи; 6. при неизпълнение на принудителна административна мярка, наложена по реда на Закона за управление на агрохранителната верига; 7. когато бизнес операторът не е възобновил дейността на обекта в деня след изтичане на посочения в в уведомлението по чл. 29 период на спиране; 8. при констатирано от контролен орган спиране за повече от един месец на дейността на обекта, считано от деня на констатиране, без уведомяване по чл. 29. 29. (2) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта, издадена на основание ал. 1, т. 3 – 8, не спира изпълнението ѝ.“ чл. 28 има предложение на народния представител Андриан Райков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 28: „Чл. 28. Компетентният орган по чл. 23, ал. 2, т. 1 или 2 вписва в регистъра по чл. 24, ал. 1 или 2 следната информация за обектите: 1. име или наименование на бизнес оператора, извършващ дейност по чл. 26, ал. 1, 4 и 5, адрес на управление и единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или еквивалентни данни на бизнес оператора, регистриран в друга държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 2. вид и адрес на обекта; 3. вид на дейността в обекта или дейността по чл. 26, ал. 4 и 5; 4. информацията по чл. 26, ал. 2, т. 5, 6, 10, 12 и 13;

8. дата и период на спиране и дата на възобновяване на дейността.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 29: „Чл. 29. (1) В 7-дневен В 7-дневен срок от спиране на дейността в обект, регистриран по реда на чл. 26, бизнес операторът подава уведомление до компетентния орган по чл. 23, ал. 2, т. 1 или 2, в което посочва периода на спиране. спиране. (2) При промяна на периода на спиране на дейността или при възобновяване на дейността преди изтичане на периода на спиране, бизнес операторът подава ново уведомление. Компетентният орган по ал. 1 вписва промените в регистъра по чл. 24, ал. 1 или 2 в срок до три срок до три работни дни от уведомяването.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 30: „Чл. 30. (1) Аптеки и дрогерии, извършващи търговия на дребно с хранителни добавки, диетични храни за специални медицински цели, храни за кърмачета и малки деца, подлежат на контрол по реда на този закон. (2) Изпълнителната агенция по лекарствата, съответно регионалните здравни инспекции, уведомяват ежемесечно до 10-о число областната дирекция по безопасност на храните по местонахождение на съответната аптека и дрогерия за регистрираните през предходния предходния месец аптеки и дрогерии, в които се извършва търговия на дребно с хранителни добавки, диетични храни за специални медицински цели, храни за кърмачета и малки деца. (3) Въз основа на уведомлението по ал. 2 аптеките и дрогериите по ал. 1 се вписват служебно в регистъра по

редакцията на чл. 27 по Доклада на Комисията; редакцията на чл. 28 по Доклада на Комисията, и редакцията на чл. 29 и чл. 30 по Доклада на Комисията. Гласували

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 31: „Чл. 31. (1) За одобрение на обект за производство, преработка и/или дистрибуция на храни по Регламент (ЕО) № 853/2004 бизнес операторът подава подава до компетентния орган по чл. 23, ал. 3: 1. заявление по образец, одобрен от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните; 2. копие на: а) удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство на територията - когато е приложимо; б) издадено разрешение за строеж по чл. 41, ал. 1 от Закона за устройство на територията – за стопански и второстепенни постройки; в) разрешение за поставяне по чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията – за преместваемите обекти; г) документ, който удостоверява, че обектът не подлежи на въвеждане в експлоатация - когато е приложимо; 3. документи по чл. 55, ал. 1 - в случаите по чл. 50, 4. документ за собственост, за наем или за ползване на обекта. (2) Заявлението съдържа най-малко: 1. име и адрес, съответно наименование, седалище и адрес на управление на бизнес оператора и единен идентификационен

3. номер и дата на влязло в сила разрешение за ползване по чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията – когато е приложимо; 4. видове дейности, извършвани в обекта, и свързаните с тях дейности – когато е приложимо; 5. групи храни, включително подгрупи храни, които ще се произвеждат, преработват и/или дистрибутират в обекта; 6. вид водоснабдяване в обекта и начин на отвеждане на отпадните води; 7. данни за производствения капацитет – за обекти за производство и преработка на храни; 8. средства за комуникация, които ще се използват при търговия с храни от разстояние; 9. брой, вид и регистрационен номер на превозните средства, собствени или наети, които ще се използват за транспортиране на храни – в случаите по чл. 50, ал. 1; 10. 10. деклариране, че при производство на храни в обекта ще се влагат, съответно няма да се влагат, генетично модифицирани храни, съставки и добавки, произведени от генетично модифицирани организми (ГМО), включително компоненти на дадена съставка и вещества, които присъстват в крайния продукт, макар и в променена форма; деклариране не се изисква от бизнес оператор, извършващ търговия, както и от заведения за обществено хранене; 11. деклариране, че има разработен проект на система за управление на безопасността на храните, съизмерима с вида и размера на производството, която включва добри практики за производство, преработка и/или дистрибуция на храни или постоянна процедура или процедури в съответствие с чл. 10, включително технологична документация или национални, утвърдени или браншови ръководства и стандарти за групите храни, които ще се произвеждат, преработват и/или дистрибутират в обекта; обекта; 12. деклариране, че ще се предлагат храни от биологично производство, като се ползва дерогация по смисъла на чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (OB, L 189/1 от 20 юли 2007 г.) – когато е приложимо. (3) Заявлението се проверява в срок до 5 работни дни от неговото подаване. При установяване на нередовности, компетентният орган уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни и по-дълъг от 6 месеца. (4) При неотстраняване на нередовностите в определения срок, компетентният орган издава заповед за отказ за одобрение. Заповедта се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (5) В 30-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на нередовностите в определения срок, компетентният орган определя комисия, която извършва проверка на място за съответствие на обекта с нормативните изисквания. (6) При констатиране на несъответствие с нормативните изисквания, комисията по ал. 5 издава предписание и определя срок за привеждане на обекта в съответствие, който не може да бъде по-кратък комисията по ал. 5 представя на компетентния орган констативен протокол за степента на съответствие на обекта с нормативните изисквания, съдържащ становище за: 1. одобрение на обекта, или 2. условно одобрение, когато обектът отговаря само на изискванията за инфраструктура и оборудване, или 3. 3. отказ за одобрение. (8) В 5-дневен срок от получаване на протокола по ал. 7, компетентният орган: 1. вписва обекта в регистъра по чл. 24, ал. 1 и издава удостоверение за одобрение, съдържащо ветеринарен одобрителен номер на обекта, като действието на одобрението е безсрочно, или 2. вписва обекта в регистъра по чл. 24, ал. 1 и издава удостоверение за условно одобрение, съдържащо ветеринарен одобрителен номер на обекта, със срок на действие три месеца, или 3. или 3. издава заповед за отказ за одобрение. (9) Заповедта по ал. 8, т. 3 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (10) При привеждане на обекта в съответствие с нормативните изисквания за съответната дейност, но не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока на удостоверението за условно одобрение, бизнес операторът уведомява компетентния орган за отстраняването на несъответствията. (11) (11) В 5-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 10, комисията по ал. 5 извършва проверка на място за съответствие на обекта с нормативните изисквания. (12) В срок до три работни дни от извършване на проверката по ал. 11 комисията по ал. 5 представя на компетентния орган констативен протокол за степента на съответствие на обекта с нормативните изисквания, съдържащ становище за: 1. одобрение на обекта, 2. удължаване срока на условното одобрение по ал. 8, т. 2 за не повече от три месеца, или 3. 3. отказ за удължаване на условното одобрение по ал. 8, т. 2. (13) В 5-дневен срок от получаване на протокола по ал. 12, компетентният орган издава: 1. удостоверение за удължаване на условното одобрение на обекта; 2. удостоверение за одобрение на обекта; 3. заповед за отказ за одобрение на обекта.

комисията по ал. 5 извършва последваща проверка и представя на компетентния орган констативен протокол за съответствие на обекта с нормативните изисквания, съдържащ становище за: 1. одобрение на обекта; 2. отказ за одобрение на обекта. (16) В 10-дневен срок от получаване на протокола по ал. 15, компетентният орган издава: 1. заповед за отказ за удължаване на условното одобрение на обекта; 2. удостоверение за одобрение на обекта. (17) Заповедта по ал. 16, т. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния (8) При промяна на вписани обстоятелства по ал. 7, т. 2 – 7 бизнес операторът незабавно подава уведомление до компетентния орган, като предоставя информация или прилага документи, удостоверяващи промяната. (19) В 7-дневен срок от уведомяването по ал. 18 компетентният орган вписва промяната в регистъра по чл. 24, ал. 1 и издава ново удостоверение за одобрение на обекта. (20) При промяна на адреса на обекта, на вида на дейността, както и при правоприемство с прекъсване на дейността в обекта, се извършва ново одобрение по реда на ал. 1 – 17. (21) При универсално правоприемство без прекъсване и промяна в дейността на обекта, декларирана и от праводателя, и от правоприемника, промяната се извършва по реда на ал. 18 и 19.“ По чл. 32 има предложение на народния представител Андриан Райков и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 32: „Чл. 32 (1) Компетентният орган по чл. 23, ал. 3 издава заповед за заличаване на вписването и обезсилва удостоверението за одобрение: 1. по искане на бизнес оператора; 2. при заличаване на бизнес оператора от търговския регистър; 3. при промяна на дейността на обекта в дейност извън обхвата на закона; 4. при груби или системни нарушения на закона и/или подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 5. при системно възпрепятстване на дейността на контролните органи; 6. при неизпълнение на принудителна административна мярка, наложена по реда на Закона за управление на агрохранителната верига; 7. когато бизнес операторът не е възобновил дейността на обекта в деня след изтичане на периода на спиране, посочен в уведомлението по чл. 34; 8. при констатирано от контролен орган спиране за повече от един месец на дейността на обекта, считано от деня

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 33: „Чл. 33. Компетентният орган по чл. 23, ал. 3 вписва в регистъра по чл. 24, ал. 1 следната информация за обектите по чл. 31: 1. номер и дата на удостоверението за одобрение на обекта; 2. име или наименование на бизнес оператора, адрес на управление, единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или еквивалентни данни на бизнес оператор, регистриран в друга държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо 3. вид и адрес на обекта; 4. вид на дейността в обекта; 5. групи храни, които се произвеждат, преработват и/или дистрибутират в обекта, включително подгрупи храни; 6. информацията по чл. 31, ал.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 34: „Чл. 34. (1) В 7-дневен срок от спиране на дейността в обект, одобрен по реда на чл. 31, бизнес операторът подава уведомление до компетентния орган по чл. 23, ал. 3, в което посочва периода на спиране. (2) При промяна на периода на спиране на дейността или при възобновяване на дейността преди изтичане на периода на спиране, се подава ново уведомление.

принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 35: „Чл. 35. (1) За регистриране на обект за комбинирано производство на бутилирани натурални минерални, изворни или трапезни води и безалкохолни напитки бизнес операторът подава заявлението и документите по чл. 26 до директора на областната дирекция по безопасност на храните по местонахождение на обекта, който не по-късно от 24 часа от тяхното получаване изпраща копие на съответната регионална здравна инспекция. (2) Заявлението се проверява в 5-дневен срок от неговото подаване. При установяване на нередовности директорът на областната дирекция по безопасност на храните уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни. дни. (3) В 30-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на нередовностите в определения срок директорът на областната дирекция по безопасност на храните определя съвместна комисия от представители на областната дирекция по безопасност на храните и съответната регионална здравна инспекция, която в срок до 5 работни дни извършва проверка на място. При констатиране на несъответствие с нормативните изисквания директорът на областната дирекция по безопасност на храните издава предписание и определя срок за привеждане в съответствие, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни и по-дълъг от 6 месеца от датата на връчване на предписанието. (4) В срок до три работни дни от извършване на проверката или след привеждане на обекта в съответствие с предписанието по ал. 3 комисията представя на директора на областната дирекция по безопасност на храните констативен протокол за степента на съответствие на обекта с нормативните изисквания, съдържащ становище за: 1. вписване на обекта в регистъра по чл. 24, ал. 1, за заявените дейности;

директорът на областната дирекция по безопасност на храните: 1. вписва обекта в регистъра по чл. 24, ал. 1 за заявените дейности, като действието на регистрацията е безсрочно; 2. издава заповед за отказ за регистрация за част или за всички заявени дейности. (6) Заповедта по ал. 5, т. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението ѝ. Директорът на областната дирекция по безопасност на храните, извършил регистрацията, уведомява в тридневен срок директора на регионалната здравна инспекция, който вписва служебно обекта в регистъра по чл. 24, ал. 2. (8) При започване на производство на безалкохолни напитки в регистриран в регистриран обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни или трапезни води, или на производство на бутилирани натурални минерални, изворни или трапезни води в регистриран обект за производство на безалкохолни напитки, както и при промяна на дейността в обекта, се извършва нова регистрация по реда на ал. по реда на ал. 1 – 7.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 36: „Чл. 36. Бизнес оператор не може да получи нова регистрация или одобрение за дейност по закона в случаите на заличаване на регистрация

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 37: „Чл. 37. (1) Директна доставка на малки количества първични продукти по чл. 1, параграф 2, буква „в“ от Регламент (ЕО) 852/2004 и чл. 1, параграф 3, букви „в“, „г“ и „д“ от Регламент (ЕО) № 853/2004 се извършва от бизнес оператор, който е ползвател, наемател или собственик на регистриран обект за първично производство на храни. храни. (2) Доставка на храни от животински произход от обекти за търговия на дребно до друг обект за търговия на дребно като странична, локална и ограничена дейност по чл. 1, параграф 5, буква от Регламент (ЕО) № 853/2004 се извършва само от обекти за търговия на дребно, на които ползватели, наематели или собственици са фермери или сдружение на фермери. (3) Условията и редът за извършване на директни доставки по ал. 1 и 2 се определят със съответната наредба по чл. 6 и 7.“ чл. 38 има предложение на народния представител Георги Станков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 38: чл. 38: „Чл. 38. (1) Директни доставки на малки количества първични продукти по чл. 37, ал. 1 се извършват до краен потребител или до местни обекти за търговия на дребно, които извършват директни доставки на краен потребител. Доставките се извършват от бизнес оператор, вписан в регистъра по чл. 24, ал. 1. (2) Доставките по ал. 1 се извършват в административната област по вписване и във всички съседни на нея административни области.“ По чл. предложение на народния представител Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Георги Станков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 39: „Чл. 39. (1) За вписване в регистъра по чл. 24, ал. 1 бизнес оператор по чл. 37, ал. 1 подава до областната дирекция по безопасност на храните по местонахождение на обекта за първично производство на храни заявление по образец, одобрен от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, което съдържа най-малко: 1. име и адрес, съответно наименование, седалище и адрес на управление на бизнес оператора и единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или еквивалентен документ за регистрация в друга държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 2. местонахождение, адрес и номер на обекта за първично производство на храни; 3. вид и наименование на първичните продукти. (2) За вписване в регистъра по чл. 24, ал. 1 ловното сдружение подава до съответната областна дирекция по безопасност на храните по местонахождение на пункта за обработка на дивеч заявление по образец, одобрен от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, което съдържа: 1. наименование на ловното сдружение и площ на ловностопанските райони на ловните дружини, членуващи в него; 2. местонахождение и капацитет на пункта за обработка на дивеч;

списък с имената на ловците, членуващи в сдружението, които са обучени в съответствие с приложение III, раздел IV, глава I от Регламент (ЕО) № 853/2004; 2. решение за избор на председател и ръководство на сдружението; 3. договор за наем или документ за ползване на пункта за обработка на дивеч. (4) Директорът на съответната областна дирекция по безопасност на храните вписва бизнес операторите и ловните сдружения в регистъра по чл. 24, ал. 1: 1.

с изключение на сурово мляко;

до чл. 39. Натрупахме достатъчно текстове. Колеги, имате ли изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване редакциите,

Обработка и/или преработка на храни от животински произход по чл. 37, ал. 2 се извършва в местни обекти за търговия на дребно,

(3) Продуктите по ал. 1 се доставят и до други обекти за търговия на дребно като странична, локална и ограничена дейност. (4) В заявлението за одобрение на обекти по ал. 1, освен данните по чл. 31, чл. 31, ал. 2, се посочват видът, адресът и регистрационният номер на животновъдния обект, от който произхождат първичните продукти. По чл. 41 има предложение на народния представител Георги Станков и група народни представители: Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 41: „Чл. 41. Обект за търговия на дребно по чл. 40 се вписва от компетентния орган в регистъра по чл. 24, ал. 1 в самостоятелно обособена група, като се вписва и видът на храните.“ храните.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 42: „Чл. 42. В случаите и по реда на чл. 32 компетентният орган издава заповед за заличаване на одобрението на местен обект по чл. 40, ал.

и изисквания за търговия на дребно с материали и предмети, предназначени за контакт с храни“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 43. По чл. предложение на народния представител Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 44: чл. 44: „Чл. 44. (1) За регистрация на обект за производство и търговия на едро с материали и предмети, предназначени за контакт с храни, бизнес операторът подава до компетентния орган по чл. 43, ал. 2 по местонахождение на обекта: 1. заявление по образец, одобрен от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните; 2. копие на: а) удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство на територията – когато е приложимо; б)

разрешение за поставяне по чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията – за преместваемите обекти. г) документ, който удостоверява, че обектът не подлежи на въвеждане в експлоатация – когато е приложимо. приложимо. (2) Заявлението съдържа най-малко: 1. име и адрес, съответно наименование, седалище и адрес на управление на бизнес оператора и единен идентификационен код по Закона за търговския регистър

2. вид и адрес на обекта; 3. номер и дата на влязло в сила разрешение за ползване по чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията – когато е приложимо; 4. вид на дейността, извършвана в обекта за производство на материали и предмети, предназначени за контакт с храни; 5. дата на започване на дейността, която не може да бъде по-рано от 14 дни от датата на подаване на заявлението;

което определя специфичните изисквания към определени групи материали и предмети, предназначени за контакт с храни; 7. деклариране, че добрите производствени практики съгласно Регламент (ЕО) № 2023/2006 на Комисията от 22 декември 2006 г. относно добра производствена практика за материали и предмети, предназначени за контакт с храни, са на разположение на компетентния орган за проверка в обекта. (3) Заявлението се проверява в срок до 5 работни дни от неговото подаване. При установяване на нередовности, компетентният орган уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни и по-дълъг от 6 месеца, като срокът по ал. 2, т. 5 спира да тече. (4) В срок до 5 работни дни от подаване на заявлението, от отстраняване на нередовностите в определения срок или от изтичане на срока за отстраняването им компетентният орган: 1.

В 30-дневен срок от вписването по ал. 4, т. 2 комисия, определена от компетентния орган, извършва проверка на място за съответствие на обекта с нормативните изисквания. При констатиране на несъответствие, в зависимост от тежестта на нарушенията, компетентният орган издава: 1. предписание и определя срок за привеждане в съответствие, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни и по-дълъг от три месеца от датата на връчване на предписанието, или 2. заповед за спиране дейността на обекта – при възникнала непосредствена и голяма опасност за здравето на хората. (7) Бизнес операторът писмено уведомява компетентния орган за отстраняване на несъответствието. срок до три работни дни от извършването на проверката за изпълнение на предписанието по ал. 6, т. 1 или от уведомяването комисията по ал. 6 представя на компетентния орган констативен протокол за степента на съответствие на обекта с нормативните изисквания, съдържащ становище за: 1. еднократно удължаване на срока по ал. 6, т. 1, но с не повече от 3 месеца; 2. възобновяване на дейността в обекта; 3. продължаване или спиране на дейността в обекта; 4. заличаване на регистрацията на обекта. (8)

Заповедите по ал. 6, т. 2 и ал. 8, т. 3 се съобщават и може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедите не спира изпълнението им. им. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 45: „Чл. 45. (1) В срок до три работни дни от настъпване на промяна вписани в регистъра обстоятелства бизнес операторът подава уведомление до компетентния орган по чл. 43, ал. 2, като предоставя информация или документи, удостоверяващи промяната. (2) В 7-дневен срок от уведомяването по ал. 1 компетентният орган

текста на вносителя за наименованието на Раздел II; текста на вносителя за чл. 43; редакцията, предложена от Комисията, за текстовете на членове 44 и 45. Моля, режим на гласуване

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 46: „Чл. 46. (1) Компетентният орган по чл. 43, ал. 2 издава заповед за заличаване на регистрацията на обекта в регистъра по чл. 24, ал. 1: 1. по искане на бизнес оператора; 2. при заличаване на бизнес оператора от търговския регистър; 3. при промяна на дейността на обекта в дейност извън обхвата на закона; 4. при груби или системни нарушения на закона и/или подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 5. при системно възпрепятстване на дейността на контролните органи; 6. при неизпълнение на принудителна административна мярка, наложена по реда на Закона за управление на агрохранителната верига; 7. когато бизнес операторът не е възобновил дейността на обекта в деня след изтичане на посочения в уведомлението по чл. 48 период на спиране; 8. при констатирано от контролен орган спиране за повече от един месец на дейността на обекта, считано от деня на констатиране, без уведомяване по чл. 48. (2)

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 47: „Чл. 47. Областните дирекции по безопасност на храните вписват в регистъра по чл. 24, ал. 1 следната информация за обектите по чл. 44, ал. 1: 1. 1: 1. име и адрес, съответно наименование, седалище и адрес на управление на бизнес оператора и единен идентификационен код по Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

3. вид на дейността в обекта; 4. дата на започване на дейността в обекта; 5. дата и период на спиране и дата на възобновяване на дейността.“ дейността.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 48: „Чл. 48. (1) В 7-дневен срок от спиране на дейността в обект, регистриран по чл. 44 бизнес операторът подава уведомление до компетентния орган по чл. 43, ал. 2, в което посочва периода на спиране. (2) При промяна на периода на спиране на дейността или при възобновяване на дейността преди изтичане на периода на спиране, бизнес операторът подава ново уведомление. Компетентният орган вписва промените в регистъра по чл. 24, ал. 1 в срок до три работни дни от уведомяването.“ По чл. 49 има предложение на народния представител Георги Станков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 49: „Чл. 49. (1) Бизнес операторите, извършващи производство, търговия на едро или дребно с материали и предмети, предназначени за контакт с храни, са длъжни да спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 1935/2004, на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

При търговия на едро или дребно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, се съхраняват и предлагат разделно от другите нехранителни стоки.“ Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага, за текстовете на членове 46, 47, 48 и 49. Гласували

предложение на народния представител Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 50: „Чл. 50. (1) Бизнес оператор може да извършва транспортиране на храни в обхвата на Приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 само с превозни средства, регистрирани от съответния компетентен орган, обозначени и вписани в регистъра по чл. 24, ал. 1. (2) Изискванията по ал. 1 се прилагат и за превозните средства, с които се извършва транспортиране на брашно, хляб, хлебни и сладкарски изделия. (3) Изискванията по ал. 1 и 2 не се прилагат за бизнес оператор, регистриран от компетентен орган на друга държава –членка на Европейския съюз.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 51. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 52: „Чл. 52. Превозни средства, използвани за транспортиране на храни, различни от тези по чл. 50, ал. 1 и 2: 2: 1. се обявяват от бизнес оператора в процедурата по регистрация на обект по чл. 26; 2. не подлежат на регистрация по чл. 55.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 53: „Чл. 53. Компетентен орган за регистрация на превозни средства, използвани за транспортиране на храни по чл. 50, ал. 1 и 2, е директорът на областната дирекция по безопасност на храните по седалището на бизнес оператора.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Да спрем дотук, благодаря. Изказвания? Ще подложа на гласуване следните текстове: текста на вносителя за наименованието на Раздел III; редакцията, предложена от Комисията, за текстовете на членове

Регистрация на превозно средство може да се извърши в процедурата по чл. 26, 31 или 55. (2) При едновременно заявяване на регистрация или одобрение на обект и регистрация на превозно средство бизнес операторът изрично посочва това обстоятелство в заявлението.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 55: „Чл. 55. (1) За регистрация на превозно средство, с което се транспортират храни по чл. 50, ал. 1 и 2, бизнес операторът подава до компетентния орган по чл. 53 заявление по образец,

Заявлението съдържа най-малко: 1. име и адрес, съответно наименование на собственика или ползвателя на превозното средство, седалище, адрес на управление и единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или еквивалентен документ за регистрация в друга държава – членка на Европейския съюз, или друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 2. марка, модел и вид на превозното средство, както и обем (за цистерните и контейнерите) и товароподемност (за останалите превозни средства); 3. регистрационен номер на превозното средство; 4. видове храни, които ще се транспортират; 5. номер на лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България или лиценз за извършване на международен превоз на товари съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните превози – когато е приложимо. (3) Заявлението се проверява в срок до 7 работни дни от неговото подаване. При установяване на нередовности компетентният орган уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни и по-дълъг от 6 месеца. (4) При неотстраняване на нередовностите в определения срок компетентният орган издава заповед за отказ за регистрация на превозното средство. с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 и на Регламент (ЕО) № 853/2004. (6) При констатиране на несъответствие при проверката по ал. 5 комисията издава предписание и определя срок за привеждане на превозното средство в съответствие, който не може да бъде по кратък от 10 работни дни и по-дълъг от три месеца от датата на връчване на предписанието. (7) В срок до три работни дни от извършване на проверка за изпълнение на предписанието по ал. 6 комисията представя на компетентния орган констативен протокол, съдържащ становище за: 1. регистрация на превозното средство; 2. отказ за регистрация на превозното средство. (8) В 5-дневен срок от представянето на протокола по ал. 7 компетентният орган издава заповед за: 1. отказ за регистрация на превозното средство; 2. вписване в регистъра на превозното средство, като действието на регистрацията е безсрочно. (9) Заповедта по ал. 8, т. 2 съдържа данните по ал. 2, подлежащи на вписване в регистъра по чл. 24, ал. 1, включително ред и срок за получаване на стикера, удостоверяващ регистрацията на превозното средство.

им.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 56: „Чл. 56. (1) Бизнес операторът подава уведомление до компетентния орган по чл. 53 в деня на настъпване на промяна във вписани обстоятелства по чл. 58, т. 3 и 4, при спиране от движение и пускане в движение на превозното средство, както и при временно отнемане на регистрацията на превозното средство, като предоставя информация или прилага документи, удостоверяващи промяната. (2) В 7-дневен срок от подаване на уведомлението по ал. 1 компетентният орган вписва промяната в регистъра по чл. 24, ал. 1. (3) При промяна на собствеността или на правото на ползване на превозното средство се извършва нова регистрация.“ чл. 57 има предложение на народния представител Андриан Райков и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 57: „Чл. 57. (1) Регистрацията на превозното средство се заличава със заповед на компетентния орган по чл. 53: 1. по искане на бизнес оператора; 2. при груби или системни нарушения на закона и/или подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 3. при системно възпрепятстване на дейността на контролните органи; 4. при неизпълнение на принудителна административна мярка, наложена по реда на Закона за управление на агрохранителната верига; 5. при прекратяване на регистрацията на превозното средство по смисъла на Закона за движението по пътищата. (2) При прекратяване на регистрацията на превозното средство по ал. 1, т. 5 бизнес операторът подава уведомление до компетентния орган в деня на настъпване на промяната, като предоставя информация или прилага документи, удостоверяващи промяната. (3) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта, издадена на основание ал. 1, т. 2 – 5, не спира изпълнението й.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 58: „Чл. 58. Компетентният орган по чл. 53 вписва в регистъра по чл. 24, ал. 1 следната информация за превозните средства по чл. 50: 1. номер и дата на издаване на регистрационния стикер; 2. име и адрес, съответно наименование, седалище и адрес на управление на бизнес оператора и единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или еквивалентни данни на бизнес оператора, регистриран в друга държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 3. регистрационен номер, марка, модел и вид на превозното средство, както и обем (за цистерните и контейнерите) и товароподемност (за останалите превозни средства); 4. вид на храните, които се транспортират с превозното средство.“ Ще подложа на гласуване следните текстове в редакцията, която Комисията предлага за членове 54, 55, 56, 57 и 58. Моля, режим на гласуване

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 59: „Чл. 59. Търговия с храни от разстояние се извършва чрез средства за комуникация от разстояние при спазване на чл. 14 от Регламент (ЕС) № 1169/2011, за защита на потребителите, на Закона за електронната търговия и на подзаконовите нормативни актове по прилагането им.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 60: „Чл. 60. (1) Търговия с храни от разстояние може да се извършва от: 1. бизнес оператор, който осъществява дейност регистриран или одобрен по реда на закона обект, или 2. доставчик на услуги, управляващ средство за комуникация от разстояние. (2) Търговия с храни от разстояние се извършва след регистрация. (3) Компетентен Компетентен орган за регистрация е директорът на съответната областна дирекция по безопасност на храните по местонахождение на обекта или на централата на средството за комуникация от разстояние.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 61: „Чл. 61. (1) За извършване на търговия с храни от разстояние лицата по чл. 60, ал. 1 подават до компетентния орган по чл. 60, ал. 3 заявление по образец, одобрен от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. Заявлението съдържа най-малко: 1. име и адрес, съответно наименование, седалище и адрес на управление на лицето и единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или еквивалентен документ за регистрация в друга държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, електронна поща, електронен адрес, телефонен номер и пощенски адрес; 2. описание на начина на търговия с храни от разстояние, включително средствата за комуникация: електронен адрес, интернет страница, телефонен номер, пощенски адрес, електронна поща и други, които ще се използват; имена или наименования на бизнес операторите, с които са сключени договори за търговия с храни от разстояние и регистрационни номера или номера на одобрение на обектите; 4. вид, брой и регистрационни номера на превозните средства, а когато се извършва транспортиране на храни по чл. 50, ал. 1 и 2 – номер и дата на издаване на регистрационния стикер; 5. деклариране, че се прилага план за проследимост на храните, който е на разположение в обекта по регистрация за проверка от компетентния орган. (2) Заявлението се подава най-малко 14 дни преди датата започване на дейността. (3) Заявлението се проверява в срок до 5 работни дни от неговото подаване. При установяване на нередовности компетентният орган уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни и по-дълъг от 6 месеца, като срокът по ал. 2 спира да тече. (4) срок до 5 работни дни от подаване на заявлението, от отстраняване на нередовностите в определения срок или от изтичане на срока за отстраняването им компетентният орган: 1. издава заповед за отказ за регистрация; 2. вписва обстоятелствата по ал. 1 в регистъра по чл. 24, ал. 1, като действието на регистрацията е безсрочно.

предложение на народния представител Андриан Райков и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.

При промяна на периода на спиране на дейността или при възобновяване на дейността преди изтичане на периода на спиране, лицето подава ново уведомление. Компетентният орган вписва промените в регистъра по чл. 24, ал. 1 в срок до три работни дни от уведомяването.

3. при промяна на дейността на обекта в дейност извън обхвата на закона; 4. при груби или системни нарушения на закона и/или подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 5. при системно възпрепятстване на дейността на контролните органи; 6.

Не виждам. Подлагам на гласуване следните текстове: текста на вносителя за наименованието на подразделението, както и редакцията, която Комисията предлага на текстовете на членове 59, 60, 61 и 62. Гласували

РАЙКОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 63: „Чл. 63. (1) Храните може да се търгуват от разстояние, с изключение на храните за кърмачета и малки деца и храните за специални медицински цели. (2) Храните, които се търгуват от разстояние, трябва да: са произведени и/или дистрибутирани в съответствие с изискванията на закона в регистрирани или одобрени по реда на чл. 26 или чл. 31 обекти, в обекти, регистрирани или одобрени от компетентен орган на друга държава членка, или да са въведени на територията на Европейския съюз при спазване на изискванията на глава

„Раздел І – Натурални минерални води и изворни води“. Предложение на народния представител Андриан Райков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на „Раздел І – Натурални минерални, изворни и трапезни води“. чл. 65 има предложение на народния представител Андриан Райков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Николай Александров. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 65: „Чл. 65. Натурални минерални, изворни и трапезни води, добивани и бутилирани на територията на Република България, се пускат на пазара, когато: имат издаден сертификат; 2. са включени в списъци на признатите натурални минерални, съответно изворни води, утвърдени със заповед по реда на чл. 68, ал. 1; 3. има предоставена концесия за добив по реда на Закона за концесиите и Закона за водите – за минералните води, или издадено разрешително за водовземане по Закона за водите – за изворните води.“ чл. 66 има предложение на народния представител Андриан Райков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Николай Александров. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 66: „Чл. 66. Признаване чрез вписване в съответния списък към заповедта по чл. 68, ал. 1 преди внос и предлагане на пазара на територията на Република България се изисква за: 1. натурални минерални води, добивани в трети държави, които не са били признати от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз, и не са вписани в Списъка на натуралните минерални води, признати от държавите членки в съответствие с чл. 1 на Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води (OB, L 164/45 от 26 юни 2009 г.), наричана по-нататък „Директива 2009/54/ЕО“; 2. изворни води, добивани в трети държави.“ чл. 67 има предложение на народния представител Андриан Райков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Николай Александров. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 67: „Чл. 67. (1) Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава сертификат за минерална или изворна вода, добита от конкретно водовземно съоръжение на територията на който удостоверява, че по произход, състав и свойства минералната, съответно изворната вода, е подходяща за бутилиране за питейни цели. Сертификатът се издава при спазване изискванията на съответната наредба по чл. 5. 5. (2) Издаването на сертификат за минерална вода се извършва при заявено искане до министъра на околната среда и водите, когато водовземането от находище на минерална вода ще се използва за бутилиране на натурална минерална вода или за други напитки, в състава на които се включва минерална вода. вода. (3) Издаването на сертификат за изворна вода се извършва при заявено до директора на съответната Басейнова дирекция за управление на водите искане за водовземане/водоснабдяване от подземно водно тяло, когато черпената вода ще се използва за бутилиране на изворна вода или за други напитки, в състава на които се включва изворна вода. (4) В срок до 10 дни от получаване на искането по ал. 2 или 3 съответните компетентни органи по Закона за водите информират с писмо министъра на здравеопазването за постъпилото искане за издаване на сертификат, към което прилагат: 1. резюме за конкретните хидрогеоложки условия и експлоатационни ресурси на находището на минерална вода и характеристиките на конкретното водовземно съоръжение; 2. информация за разполагаемите водни ресурси на подземното водно тяло и характеристиките на конкретното водовземно съоръжение. (5) Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър в срок до 10 работни дни от предоставянето на документите по ал. 4 и и на анализите и заключенията от проведените оценки за състава и свойствата на водата, издава сертификат или прави мотивиран отказ. (6) Отказът по ал. 5 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (7) Сертификатът по ал. 1 е със срок на валидност 5 години, считано от датата на издаването му. (8) Сертификатите за минералните и изворните води се публикуват публикуват на интернет страницата на Министерството на здравеопазването в срок до три работни дни от тяхното издаване. (9) Подновяване на сертификата преди изтичане на срока по ал. 7 се допуска при спазване на изискванията, определени в съответната наредба по чл. 5, като бизнес бизнес операторът, на когото е предоставена концесия – за минералните води, или е издадено разрешително за водовземане – за изворните води, подава искане за подновяване до съответния орган по ал. 2 или 3 не по-късно от 9 месеца преди изтичането на валидността на сертификата. (10) Нов сертификат или отказ за подновяване на сертификат се издава най-късно до датата на изтичане на срока на валидност на издадения сертификат за съответната минерална или изворна вода, добита на територията на Република България. (11) В случай на подадено искане за подновяване на сертификат за минерална или изворна вода в срока по ал. 9 и при липса на произнасяне на министъра на здравеопазването в срока по ал. 10, сертификатът се счита за валиден до издаването на нов сертификат или до постановяването на отказ за подновяване на сертификата, но за не повече от три месеца. (12) Отказите по ал. 10

Моля, режим на гласуване

44 има предложение на народния представител Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението.

от Република България, които отговарят на изискванията на закона и на съответната наредба по чл. 5. Заповедта и списъкът се обнародват в „Държавен вестник”. (2) Списъците по ал. 1 съответстват по форма на Списъка на натуралните минерални води, признати от държавите членки в съответствие с чл. 1 на Директива 2009/54/ЕО, публикуван в „Официален вестник” на Европейския съюз. (3) Списъците по ал. 1 се изготвят и актуализират служебно въз основа на издадените заповеди по чл. 69, ал. 1 и чл. 71, ал. 1 и съдържат най-малко: 1. името на находището – за минерални води, съответно идентификационен код и наименование на подземното водно тяло/извора – за изворните води; води; 2. наименование на мястото на експлоатация; 3. търговско наименование, под което водата се предлага на пазара.“ По чл. 69 има предложение на народния представител Андриан Райков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 69: „Чл. 69. (1) Признаване на натурална минерална или изворна вода, добивана и бутилирана на територията на Република България, и включване в съответния списък по чл. 68, ал. 1 се извършва със заповед на министъра на здравеопазването или на оправомощен от него заместник-министър въз основа на заявление от бизнес оператор, подадено заедно със заявлението за регистрация на обект за бутилиране по реда на чл. 26, ал. 1. Заявлението се подава лично, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор и съдържа най-малко: 1. наименование на находището – за минералните води, или идентификационен код и наименование на подземното водно тяло/извора – за изворните води, и наименованието на водовземното съоръжение, от което се добива водата; 2. за натурални минерални води: а) номер и дата на издадения от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник-министър сертификат по чл. 67, ал. 1; б) номер и/или дата на сключен със заявителя концесионен договор за добив на минерална вода с цел бутилиране, съгласно Закона за концесиите и Закона за водите; 3. за изворни води: а) номер и дата на издадения от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник-министър сертификат по чл. 67, ал. 1; б) номер и дата на разрешителното за водовземане от подземни води, издадено на заявителя по реда на Закона за водите. (3) Към заявлението се прилага и проект на етикета, с който водата ще се предлага на пазара. (4) Регионалната здравна инспекция по регистрация на обекта за бутилиране изпраща по служебен път до министъра на здравеопазването за признаване по ал. 1 с приложените към него документи и констативния протокол от извършената проверка по чл. 26, ал. 9. Предоставянето на информацията се извършва в срок до три работни дни от извършването на проверката, а в случай на издадени в резултат на нея предписания и заповеди – издаването на протокола, съответно на заповедта по чл. 26, ал. 12 и 13. След вписване на обекта в регистъра по чл. 24, ал. 2 регионалната здравна инспекция уведомява Министерството на здравеопазването в срок до три дни от вписването. (5) След оценка на предоставените документи по ал. 4 и при констатирано съответствие с нормативните изисквания, министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава заповед по ал. 1. 1. (6) При установяване на нередовности на предоставените от бизнес оператора документи по ал. 2 или констатиране на несъответствие с нормативните изисквания, министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър уведомява заявителя и определя срок за привеждане в съответствие, който не може да бъде по-кратък от 14 дни, като срокът по ал. 7 спира да тече. (7) В срок до 20 работни дни от предоставяне на документите по ал. 4 или от отстраняване на нередовностите

и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на отказа не спира неговото изпълнение. (9) Заповедта по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването в тридневен срок от издаването ѝ.“ чл. 70 има предложение на народния представител Андриан Райков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Николай Александров. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 70: „Чл. 70. (1) В тридневен срок от настъпване на промяна в обстоятелствата, посочени посочени в заповедта за признаване на водата, бизнес операторът подава уведомление до Министерството на здравеопазването. Към уведомлението се прилагат и документи, удостоверяващи промяната. (2) Уведомление се подава и в случай на преустановяване на дейността по бутилиране или предлагане на водата на пазара за срок, по-дълъг от 6 месеца, и при промяна на предназначението на регистрирания

уведомлението се съдържат данни за настъпила промяна в обстоятелствата, посочени в заповедта за признаване на водата, които не съответстват на нормативните изисквания, бизнес операторът се уведомява за несъответствието и се определя срок за отстраняването му, който не може да бъде по кратък от 10 работни дни. здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава заповед за изменение или за отмяна на заповедта по чл. 69, ал. 1 и чл. 72, ал. 7, т. 1 при: 1. подадено уведомление по ал. 3; 2. констатирано от органа за официален контрол несъответствие между

с нормативните изисквания, неотстранени в срока по ал. 3. (5) Заповедите по ал. 4 се съобщават и може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението ѝ.“ чл. 71 има предложение на народния Андриан Райков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Николай Александров. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 71: „Чл. 71. (1) Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава заповед за изменение или за а) концесионният договор за добив на минерална вода с цел бутилиране е прекратен или издаденото разрешително за водовземане от подземни води е отнето, или е с прекратено действие – за изворна вода; б) със заповед на директора на регионалната здравна инспекция регистрацията по чл. 26 на обекта за бутилиране на натурална минерална или изворна вода вода е заличена или е изменена за съответния вид вода; в) е издадена заповед от директора на регионалната здравна инспекция за забрана за предлагане на пазара на натуралната минерална или изворната вода, в случай на настъпили трайни несъответствия между състава на водата и посоченото в сертификата по чл. 67, ал. 1 и/или при възникване на риск за здравето на хората; 2. заповедта по чл. 72, ал. 7, т. 1 след уведомление от компетентен че е издадена заповед от директора на регионалната здравна инспекция за забрана за предлагане на пазара на натуралната минерална или изворната вода, в случай на настъпили трайни несъответствия между състава на водата и установеното в сертификата по чл. 67, ал. 1 и възникване на риск за здравето на хората. (2) Заповед за отмяна по ал. 1 се издава, когато е: 1. постановен отказ за подновяване на сертификат по чл. 67, ал. 1; 2. преустановено преустановено предлагането на натурална минерална или изворна вода на пазара за срок, по-дълъг от 6 месеца, за което бизнес операторът е изпратил уведомление до Министерството на здравеопазването или когато е установено от орган за официален контрол.

промяна в регистрацията на обекта като заличава от регистрираните групи храни вида вода, за която е постановена отмяна на заповедта по чл. 69, ал. 1.

Предложение на народния представител Николай Александров. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 65: „Чл. 65. Натурални За признаване на натурална минерална или изворна вода, добивана на територията на трета държава, и включването ѝ в отделна част на съответния списък по чл. 68, ал. 1 бизнес операторът подава заявление до министъра на здравеопазването. Заявлението е по образец, Заявлението е по образец, одобрен от министъра на здравеопазването и съдържа най-малко: 1. наименование на бизнес оператора, вносител на водата, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; 2. наименование и адрес на юридическото лице – производител на водата;

на произход, за признаване на водата като натурална минерална или изворна; 2. копие от официалния документ, издаден от компетентния орган на държавата на произход за удостоверяване на съответствието на водата с изискванията на Директива 2009/54/ЕО; заверена от компетентния орган на държавата на произход програма за мониторинг и инспекция на условията при добива, бутилирането и транспортирането на водата; 4. копие от етикета, с който водата ще се предлага на пазара на територията на Република България, както и оригиналният етикет, с който се предлага в държавата на произход; декларация от производителя на натуралната минерална или изворна вода, че е уведомен от бизнес оператора по ал. 1, т. 1 за започването на процедура по признаване в Република България. (3) Документът по ал. 2, т. 2 следва да е придружен с: с: 1. информация за наименованието, вида и основните геоложки и хидрогеоложки характеристики на подземното водно тяло, наименование на водовземното съоръжение, от което се добива водата, и за наличие на „директна тръбопроводна връзка“ с предприятието за бутилиране; 2. протоколи от извършени анализи за физични, физико химични, химични, радиологични и микробиологични качества на водата, с обхват, определен в съответната наредба по чл. 5; анализите следва да са извършени от лаборатории, акредитирани за обхвата на изпитванията от национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област или отговаря на изискванията за признаване съгласно

(при наличие на такива данни); 4. информация за извършвана обработка на натуралната минерална или изворна вода, включително за използваните методи. (4) Когато бизнес операторът не може да предостави информацията по ал. 2, 1 – 3 или по ал. 3, министърът на здравеопазването определя реда и начина за удостоверяване на съответствие с изискванията за признаване на водата. Разходите за изпълнение на дейностите за удостоверяване на съответствието са за сметка на бизнес оператора. (5) При установяване на нередовности на документите по ал. 1 – 4 заявителят се уведомява и се определя 20-дневен срок за привеждане на документите в съответствие. (6) Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър може да удължи срока по ал. 5 за не повече от три месеца, считано от датата на подаване на заявлението, когато заявителят представи обосновано искане за това. (7) В срок до 20 работни дни от подаване на заявление по ал. 1, от отстраняване на нередовностите или от изтичане на срока по ал. 5 или 6 министърът на здравеопазването или оправомощен оправомощен от него заместник-министър издава: 1. заповед за признаване на натуралната минерална или изворна вода и включване в съответния списък по чл. 68, ал. 1, или 2. мотивиран отказ за признаване. (8) Отказът по ал. 7, т. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (9) Заповедта по ал. 7, т. 1 се публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването в тридневен срок от издаването ѝ.“ По чл. 73 има предложение на народния Андриан Райков и група народни представители. подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Николай Александров. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 73: „Чл. 73. (1) Заповедта по чл. 72, ал. 7, т. 1 е валидна за срок 5 години от датата на издаване, като в този срок, при искане от Министерството на здравеопазването, бизнес операторът предоставя доказателства за спазването на програмата по чл. 72, ал. 2, т. 3. т. 3. (2) Срокът по ал. 1 може да бъде подновен, когато не по-късно от 4 месеца преди изтичането на срока на валидност на заповедта бизнес операторът представи в Министерството на здравеопазването актуален документ по чл. 72, ал.

Предложенията са приети. Обявявам прекъсване за 30 минути. Започваме работа в 12,00 часа.